Virðulegi forseti. Ég mæli fyrir frumvarpi til laga um kaup á íbúðarhúsnæði í Grindavík. Markmið frumvarpsins er að verja fjárhag og velferð íbúa í Grindavíkurbæ vegna þeirrar óvissu sem skapast hefur þar á undanförnum mánuðum vegna jarðhræringa og eldgosa.

Við höfum þurft að huga að ótal þáttum og staðið frammi fyrir nýjum áskorunum sem kalla á vandvirkni á sama tíma og brýn þörf er fyrir það að allt gangi hratt fyrir sig. Ég tel að við höfum náð að feta góðan veg milli þessara sjónarmiða. Í frumvarpinu er lagt til að einstaklingum, sem voru með lögheimili í Grindavík 10. nóvember síðastliðinn, verði boðið að selja félagi í eigu ríkisins íbúðarhúsnæði sitt. Miðað er við að kaupverð íbúða nemi 95% af brunabótamati að frádregnum veðskuldum. Lagt er til að möguleikinn til að selja húsnæði sitt standi Grindvíkingum til boða frá gildistöku laganna til 1. júlí nk. Frumvarpið nær ekki til húsnæðis í eigu lögaðila en það mun þó gilda um íbúðarhúsnæði í eigu dánarbúa enda hafi það verið nýtt til heimilishalds. Heimilt verður að víkja frá skilyrði frumvarpsins um að seljandi hafi átt lögheimili í íbúðarhúsnæðinu ef tímabundnar aðstæður, svo sem nám, vinna eða annað, skýra skráningu á lögheimili annars staðar. Undir frumvarpið falla einnig hús sem metin hafa verið óviðgerðarhæf af Náttúruhamfaratryggingu Íslands og stofnunin hefur lokið bótauppgjöri vegna. Í þeim tilvikum dragast bætur frá Náttúruhamfaratryggingu Íslands einnig frá kaupverði. Í tilviki húsa sem hafa brunnið vegna eldsumbrotanna býðst eigendum að afsala þeim til félagsins án endurgjalds gegn því að félagið eignist mögulega endurkröfu á Náttúruhamfaratryggingu Íslands vegna kostnaðar við niðurrif og förgun. Hús sem hafa að öllu leyti farið undir hraun falla ekki undir frumvarpið enda fást þau bætt af Náttúruhamfaratryggingu Íslands og eigendur þurfa ekki að sæta frádrætti frá bótagreiðslum vegna kostnaðar við niðurrif og förgun þeirra. Í frumvarpinu er lagt er til að framkvæmd húsnæðiskaupanna og umsýsla þess eignasafns sem verður til verði í höndum sérstaks félags sem ákveðið hefur verið að fái heitið Fasteignafélagið Þórkatla. Nokkrar ákvarðanir sem félaginu verða faldar, svo sem hvort tilefni er til að víkja frá skilyrði um lögheimilisskráningu í Grindavík, eru matskenndar. Þær ákvarðanir verður unnt að kæra til úrskurðarnefndar náttúruhamfaratrygginga, en sú nefnd hefur verið starfandi um nokkurt skeið og hefur það meginhlutverk að úrskurða í ágreiningsmálum vegna ákvarðana Náttúruhamfaratryggingar Íslands. Í frumvarpinu er gert ráð fyrir að Grindvíkingum bjóðist að eiga forgangsrétt að hinu selda húsnæði í tvö ár og að skilyrði hans verði nánar fjallað um í reglugerð. Ekki liggur fyrir hve margir íbúar munu koma til með að nýta sér það úrræði sem felst í frumvarpinu og er heildarkostnaður við verkefnið því óvissu háður. Komi til þess að allir sem uppfylla skilyrði um sölu taki þátt gæti kostnaðurinn orðið um 60 milljarðar króna. Þar af nema áhvílandi fasteignalán um 23 milljörðum króna. Gert er ráð fyrir því að kaupin verði fjármögnuð með framlagi úr ríkissjóði og með samningum við lánveitendur um uppgjör og úrlausn áhvílandi veðskulda. Gert er ráð fyrir þeim möguleika að hluti af fjármögnun ríkissjóðs verði í formi framlags af eignum Náttúruhamfaratryggingar Íslands. Fjármála- og efnahagsráðuneytið hefur átt í samskiptum við lánveitendur íbúðalána í Grindavík og óskað eftir aðkomu þeirra að heildarlausn á fjármögnun verkefnisins. Fyrir liggja drög að samkomulagi fjármála- og efnahagsráðuneytisins við viðskiptabankana og einn sparisjóð sem miðast við efni frumvarpsins eins og það er lagt fram. Samþykki stjórna fyrirtækjanna þarf til að unnt sé að ganga frá samkomulaginu og ég leyfi mér að vera bjartsýn á að það fái farsæla lendingu. Við vinnslu frumvarpsins hafði ráðuneyti mitt samráð við þingmenn úr öllum þingflokkum á Alþingi. Samráðið var gagnlegt og hefur flýtt fyrir vinnslu málsins. Ég vil því nota tækifærið og þakka þingmönnum fyrir afar gott samstarf, upplýsingaskipti og annað á þessum tíma. Samstaða okkar allra hér inni er ákaflega mikilvæg á stundum sem þessum og ég vona að við berum gæfu til að halda henni áfram. henni áfram. Í inngangsköflum frumvarpsins er fjallað um tilefni og nauðsyn þess að frumvarp þetta er lagt fram. Þar er einnig dregin upp lýsing á þeim aðstæðum sem skapast hafa í Grindavík á undanförnum mánuðum. Þessar aðstæður hafa reynt á marga í samfélaginu en enga á viðlíka hátt og íbúa Grindavíkur sem búa við óvissu sem ekki er hægt að una við. Styrkur Grindvíkinga og baráttuþrek þeirra á þessum ótrúlegu tímum er og á að vera okkur öllum hvatning. Drög að frumvarpinu voru kynnt í samráðsgátt stjórnvalda um síðustu helgi. Alls bárust 316 athugasemdir og umsagnir sem flestar voru frá Grindvíkingum. Í þeirri útgáfu frumvarpsins sem hér hefur verið lagt fram á Alþingi hefur í nokkrum atriðum verið tekið tillit til þessara ábendinga og önnur atriði útskýrð nánar og mig langar að nota þetta tækifæri til að færa Grindvíkingum og öðrum þakkir fyrir innsendar umsagnir. Virðulegi forseti. Ég legg til að frumvarpinu verði vísað til efnahags- og viðskiptanefndar og til 2. umræðu að lokinni þessari umræðu.

í fjölmiðlum að það sé að mestu leyti komið til móts við umsagnir sem hafa borist. Ég vil kannski biðja hana um nánari skýringu á því hvernig hún telji að það hafi verið komið til móts við

eða mengi þessa frumvarps og það er ábending sem við tókum til okkar vegna þess að dánarbú er lögaðili og lögaðili er ekki undir frumvarpinu en undantekning gerð á því hvað varðar dánarbúin. Síðan eru umsagnir þar sem fjallað er um áhyggjur til að mynda af undanþágunni um að þú þurfir að hafa átt lögheimili í húsnæðinu til að fá það bætt. er skýrð nánar og komið til móts við það og það sagt sem var hugsunin, en var mögulega ekki nægilega skýrt, að slíkar undanþágur

Síðan eru auðvitað atriði sem við erum ekki að verða við eins og því að þetta eigi ekki að vera 95% af brunabótamati heldur 100%. Það voru umsagnir líka um atvinnulífið sem er ekki verið að taka á hér og síðan eru það þessi tímamörk sem er eitthvað sem ég held að þingið þurfi einfaldlega að fjalla um. En við erum til að mynda ekki að verða við því að forkaupsrétturinn eigi við tveimur árum eftir að atburði lýkur vegna þess að það geta verið

við erum að tala um í mörgum tilfellum aleigu fólks sem það hefur safnað sér upp á jafnvel tugum ára. Það er erfitt ef einhverjir hópar verða ósáttir

nýtt það og ekkert útlit er fyrir að fólk geti nýtt það húsnæði sem það á í Grindavík, við vitum ekki hversu lengi. Það er yfirvofandi nýr atburður sem gerir stöðuna enn verri þannig að það er mikilvægt að um þetta frumvarp ríki mikil sátt. En ég upplifi það ekki eftir að hafa séð

niðurstaðan verður að fólk muni geta óskað eftir því við sinn viðskiptabanka. Það mun þá hafa jákvæð áhrif fyrir þann hóp, sérstaklega fyrir þann sem er með lán á föstum vöxtum í einhvern tíma fram undan.

hvort lengja eigi hann. Það getur verið að náttúran verði búin að svara þessari spurningu fyrir okkur fyrir þann tíma á hvorn veginn sem er, annaðhvort að það verði orðið rólegt og þá þurfi það ekki eða þá að ekki þurfi að taka afstöðu til þess vegna þess að náttúran hefur náð sínu fram.

Ég geri mér fulla grein fyrir því og hef gert allan tímann að svona mál er gríðarlega flókið og viðkvæmt og fólk sem hefur orðið fyrir áfalli og er ekki bara með fjárhagsáhyggjur heldur er að syrgja sinn griðastað í sínu samfélagi og lífið sem það sá fyrir sér um komandi og mögulega alla framtíð — í svona máli þar sem þú ert að reyna að loka mengi og mæta þeim aðstæðum að ákveðnum skilyrðum uppfylltum verða ekki allir sáttir. Ég er hins vegar ekki sammála hv. þingmanni að það sé ekki almenn

að við náum ekki að bæta allt það tjón sem þetta fólk hefur orðið fyrir. Því hef ég ekki lofað heldur hef ég verið mjög ærleg í því að það er óraunhæft. (Forseti hringir.) En þessi rammi er gríðarlega mikilvægur fyrir þetta fólk.

Herra forseti. Ég vil fara örfáum orðum um þetta frumvarp. Í fyrsta lagi fagna ég því að það sé komið fram og ég tel það mikilvægt fyrir íbúa í Grindavík að við

við mjög marga sem gætu kosið að fara þessa leið. Við í nefndinni þurfum auðvitað að fara yfir umsagnirnar mjög vandlega. Þar hefur verið ákall um að að fólk sem er með hagstæð lán geti haldið þeim áfram. Eins og hæstv. ráðherra fór yfir þá er gert ráð fyrir því að það fari þá í gegnum bankana en ekki í gegnum úrræðið sem slíkt og við þurfum að fara yfir það hvernig það virkar fyrir fólkið sem vill fara þá leið. Þessi matskenndu skilyrði um lögheimili skipta verulega miklu máli og það komu margar athugasemdir einmitt um það ákvæði, um lögheimili.

Líkt og fram hefur komið þarf að sjá niðurstöður úr samkomulaginu við bankana og lífeyrissjóðirnir verða að vera þarna undir líka. Svo að lokum skiptir auðvitað máli hvernig úrræðið verður fjármagnað. Það þarf að skoða áhrifin á hagkerfið og fara þá leið sem hefur minnstar aukaverkanir í þessum efnum.

fólk hefur áhyggjur af því að ef það selji húsið og svo komi upp sú staða síðar að það vilji flytja aftur í bæinn og nýta sér forkaupsréttinn, þá hafi þetta félag ekki gætt nægilega vel að viðhaldi hússins. Fólk spyr: Getum verið möguleiki fyrir mig að koma og slá blettinn og mála pallinn og þetta allt saman til að halda húsinu, sem ég er að vísu búinn að selja? En þetta er samt húsið þeirra í þeirra augum. Það væri upp á þau býtti að geta komið aftur í bæinn og keypt húsið að Við þurfum auðvitað að fara yfir þetta og auðvitað er hugsanlegt að þarna geti verið bara samskipti á milli fólksins og félagsins þó að aldrei sé hægt í svona frumvarpi að taka á öllum slíkum málum. Ég ætla ekki að hafa þetta lengra. Ég fagna því að frumvarpið sé komið fram og ég vona að nefndin helli sér í vinnuna núna strax í dag og yfir helgina þannig að við fáum að sjá nefndarálitið í næstu viku,

Virðulegi forseti. Sem fulltrúi Flokks fólksins í samráðshópi þingmanna vegna Grindavíkur sem hefur fjallað um þetta frumvarp hafði ég þrennt að leiðarljósi: Í fyrsta lagi að Grindvíkingar fengju eins mikið fyrir heimili sín og mögulegt væri. Í öðru lagi að kostnaður ríkissjóðs hefði ekki neikvæð áhrif á verðbólgu og vexti. Í þriðja lagi að vinnan við frumvarpið tæki eins stuttan tíma og mögulegt væri. Alveg sama hve vel er unnið og hve mikið við leggjum okkur fram þá er alltaf ljóst í svona málum að þegar línurnar eru dregnar verða ekki allir sáttir. En einhvers staðar þarf að draga línurnar. Niðurstaða vinnu samráðshópsins er frumvarpið sem lagt er fyrir þingið í dag. Það ríkti algjör einhugur í hópnum sem að þessu kom um að gera eins vel við Grindvíkinga og unnt væri, hvort sem um var að ræða þingmenn stjórnar eða stjórnarandstöðu, starfsmenn ráðuneytisins eða ráðherra. Málin voru rædd af hreinskilni og komist að niðurstöðu. Hvað varðar mín markmið þá er ég nokkuð sátt. Þegar umræðan hófst var í frumvarpsdrögum miðað við 90% af brunabótamati. Við vorum öll sammála því að brunabótamatið væri hagstætt fyrir Grindvíkinga því að það væri almennt svipað fasteignamati og stundum jafnvel hærra. Auðvitað eru undantekningar á því eins og öðru en við þurftum ákveða eitthvert viðmið. Þar þótti brunabótamatið henta betur en önnur tiltæk viðmið eins og t.d. fasteignamat. Það náðist samkomulag í samráðshópnum um að miða við 95% brunabótamats í staðinn fyrir 90% af því. Eins og við vorum sammála um þá munar Grindvíkinga um hvert prósentustig en af ýmsum orsökum sem ég ætla ekki að rekja hér var ekki talið rétt að miða við 100% sem auðvitað allir myndu helst vilja. En 95% er hærra en upphaflega var gert ráð fyrir og það er sigur. Hvað varðar markmiðið um að frumvarp þetta verði ekki til þess að auka verðbólgu og standa í vegi fyrir lækkun vaxta þá held ég að það hafi gengið nokkuð vel. Svo virðist að með stofnun þessa félags og samkomulags við lánastofnanir séu útgjöld ríkisins vegna þessara uppkaupa ekki mikil og alls ekki þannig að þau muni hafa áhrif til hækkunar á verðbólgu og vöxtum. Ég vil almennt ekki tala fyrir skattahækkunum en mér finnst skipta gríðarlegu máli að þurfi sérstaka fjármögnun inn í þetta verkefni verði þess gætt að það auki ekki á nokkurn hátt álögur á heimili landsins vegna verðbólgu og vaxtahækkana. Heimilin sem mest skulda og minnst eiga að geta ekki borið meira. En í þjóðfélaginu eru hópar sem varla hafa orðið fyrir neinum áhrifum vegna hækkandi vaxta og komi til þess að auka þurfi framlag ríkisins má alls ekki fara í lántökur sem auka álögur á heimilin heldur væri frekar tilefni til að hækka skatta á best stöddu hópa þjóðfélagsins til að fjármagna aðgerðirnar, sem aftur myndi minnka peningamagn í umferð og þannig hjálpa til í baráttunni við verðbólguna.

oft fram á hraða snigilsins, ef svo má segja. Fyrir því eru margvíslegar ástæður. Það þarf að vanda til verka við lagasetningu og lagafrumvörp eru yfirleitt flóknari en kann að virðast við fyrstu sýn. Það er ástæða til að halda því til haga að þó að Grindvíkingum þyki undanfarnar vikur hafa verið heil eilífð þá hefur verið unnið eins hratt í þessum málum og mögulegt hefur verið, enda er samstaðan innan þingsins algjör. Þó að eitthvað hafi verið tekist á um leiðir hafa markmiðin verið skýr. Eftir að frumvarpið var birt í samráðsgátt komu 316 athugasemdir og eins og segir í samráðskafla frumvarpsins var nokkur samhljómur í þeim. Það er ánægjulegt að komið hafi verið til móts við flestar athugasemdirnar. Þó að í frumvarpinu sé ekki miðað við 100% brunabótamat, eins og margir höfðu viljað, verður að líta til þess að það átti upphaflega að vera 90%, þannig að 95% er ekki slæm lending. Í samráðskafla frumvarpsins er farið yfir þær breytingar sem urðu á drögunum vegna athugasemda sem bárust og þær eru þó nokkrar, enda um gagnlegar ábendingar að ræða. Að ákveðnum skilyrðum uppfylltum tekur frumvarpið nú t.d. til íbúðarhúsnæðis í eigu dánarbúa, komið er til móts við þá sem ekki eiga lögheimili í eignum sínum og það er mögulegt að selja félaginu sem stofnað verður íbúðarhúsnæði sem þegar hefur verið metið óviðgerðarhæft. Ekki reyndist mögulegt að koma til móts við óskir um veðflutning en engu að síður er verið að vinna að útfærslu samkomulags við lánveitendur sem felur í sér endurfjármögnun lána sem hvíla á eignum sem falla undir frumvarpið. Um er að ræða nær 1.200 heimili og það er ljóst að einhverjir munu ekki verða alveg sáttir en yfir heildina tel ég að vel hafi tekist til. Það lögðust allir á eitt með hagsmuni Grindvíkinga í huga undir ákveðinni tímapressu og þetta er niðurstaðan. Að þessu öllu sögðu er ég nokkuð sátt við hana og vona að Grindvíkingar verði það líka. Málið fer nú til efnahags- og viðskiptanefndar þar sem þeir agnúar og gallar sem finnast verða væntanlega sniðnir af því og vonandi líður ekki á löngu áður en þeirri vinnu lýkur.

forseti. Fáa hefði grunað að við hér á Alþingi værum að fara að flytja frumvarp þennan veturinn um uppkaup ríkisins á heilu sveitarfélagi, 1.200 íbúðum, húsum. En náttúran hefur sýnt okkur hversu öflug hún er og að það er hún sem ræður. Þá er mikilvægt að við sem hér á Alþingi sitjum stöndum saman í því að gefa Grindvíkingum valkost um að flytja annað

og erfiða tíma fyrir þá sem þarna búa. Það hefur því verið mjög ánægjulegt að sjá hvernig við sem þing höfum komið saman og staðið þverpólitískt að því starfi að tryggja það að Grindvíkingar losni við þessa óvissu sem allra fyrst. Það er margt sem hægt er að segja að gæti kannski farið betur og eflaust er endalaust hægt að rífast um það hvað sé réttlátt verð fyrir húsnæðið, en við vonum að við höfum náð að koma okkur saman um viðmið sem allir geta á endanum sætt sig við. Það verður samt alltaf þannig að það verður tap fyrir Grindvíkinga. Þá er ég ekki bara að tala um fjárhagslegt tap, sem verður eitthvað, heldur líka hið samfélagslega og sálræna tap sem þau svo sannarlega verða fyrir. Það er einnig mikilvægt að við þökkum þetta góða samstarf. Það er ekki of oft, því miður, innan þessa þings sem þverpólitískt er hægt að ná jafn góðri samvinnu. Þar eru það hæstv. ráðherra og, sem mig langar sérstaklega að taka fram, starfsfólk fjármálaráðuneytisins sem hefur unnið þrekvirki við að koma saman svo flóknu frumvarpi á jafn stuttum tíma. Nú er komið að því að þetta frumvarp komi til okkar í þinginu til þinglegrar meðferðar. Í meðförum hv. efnahags- og viðskiptanefndar treysti ég því að horft sé áfram til þeirra 316 athugasemda sem þegar hafa borist

út frá ekki alveg eins föstum skilyrðum og kannski er sagt hér í frumvarpinu. Ég held að það sé betra að það sé betur skilgreint. Það eru alls konar dæmi og ég held að það sé gott fyrir þingið og nefndina að hugsa upp þau dæmi. Við höfum dæmi um fólk sem hefur t.d. tekið saman, bæði áttu íbúð, flytja inn og börnin eru að leigja hina íbúðina.

Þetta þurfum við bara að hafa vel skrifað og tækla þessi dæmi. Ég hef líka heyrt frá íbúa í Grindavík, eldri íbúa, hennar fjárfesting til ellinnar var að kaupa íbúð í Grindavík sem hún leigði út til barnanna sinna. Hún hafði miklar áhyggjur af því að hennar fjárhagur, hennar framtíð væri ekki lengur tryggð. Þannig að ég held að það sé mjög mikilvægt að við skoðum þetta með lögheimilið.

með þessu frumvarpi. Það er líka vert að hafa í huga, og ég saknaði þess örlítið í frumvarpinu, að

stóran hluta af tekjustofni þess í burtu og við þurfum virkilega að hugsa um það hvað við ætlum að gera fyrir sveitarfélagið Grindavík á þessum erfiðu tímum.

Það er ekki alltaf, því miður, sem er hlustað en þarna var svo sannarlega hlustað á okkur. Það er von mín að við getum nýtt reynsluna af því að vinna vel saman að svo mikilvægu máli í að vinna saman að fleiri mikilvægum málum hér á Alþingi.

haft við okkur samráð og fyrir mér eru þetta ný vinnubrögð og nýtt að upplifa slíkt. Það skiptir miklu máli að slíkt samráð eigi sér stað og það er bara til fyrirmyndar.

Það er auðvitað sárt til þess að hugsa að staðan skuli vera slík að íbúar í sveitarfélagi sem hefur verið til algjörrar fyrirmyndar í gegnum tíðina séu í þessari stöðu.

eins og við höfum oft sagt, að það falli enginn milli skips og bryggju. Það er orðalag sem við höfum nýtt hér og notað þegar við höfum verið að ræða þessi

þar sem segir: „Markmið laga þessara er að verja fjárhag og velferð íbúa í Grindavíkurbæ í ljósi óvissuástands vegna jarðhræringa að gefa einstaklingum í bæjarfélaginu kost á að losna undan þeirri áhættu sem fylgir eignarhaldi íbúðarhúsnæðis í bænum.“ Þetta er mergur málsins. Þetta er það sem við lögðum af stað með og þetta er það sem Grindvíkingar hafa verið að bíða eftir, að við ætluðum að taka utan um þá og losa þá undan þeirri fjárhagsskuldbindingu sem er til staðar í Grindavík og skapa þeim möguleika til að fara annað og skapa sér öryggi, skapa sér húsnæðisöryggi, skapa börnunum sínum öryggi til lengri tíma, þess að þau geti hafið eðlilegt líf á nýjan leik og þurfi ekki að búa við þá óvissu sem nú er til staðar hjá íbúum Grindavíkur sem eru dreifðir úti um allt land. Ég vil segja það bara áður en ég held áfram að ég er að stærstum hluta til sáttur við að það sé verið að grípa til þessara aðgerða. Ég er sáttur við að það sé verið að mæta þessum hópi fólks

Það hefur því vissulega verið hlustað en ég er þó þeirrar skoðunar að það hefði mátt ganga lengra og ég hefði viljað að yrði gengið lengra. En um hvað erum við að ræða? Við erum að ræða um að það eigi að kaupa upp íbúðir sem voru í þinglýstri eigu einstaklinga þann 10. nóvember 2023 sem jafnframt voru með lögheimili skráð í húsnæðinu. Það er möguleiki að víkja frá þessu vegna tímabundinna aðstæðna. Ég verð að segja eins og hv. ræðumaður sagði hér á undan mér áðan að ég er nervus við að skilja svona eftir. Þarna erum við að skilja eftir gat sem einhverjir embættismenn eiga að ákveða hvernig skuli farið með. Ég hefði viljað að við myndum reyna að hnýta betur utan um þetta, hverjar þessar tímabundnu aðstæður geta verið, því það er ekki gott að það sé túlkunaratriði þegar við erum að ræða jafn mikilvægt mál og þetta. Þetta frumvarp á líka að ná utan um, eins og hér hefur verið nefnt, dánarbú, þau eru nú að koma inn í frumvarpið á síðari stigum eftir að umsagnir bárust. Við erum að ræða íbúðir í byggingu sem er í eigu einstaklinga en við erum ekki að ræða íbúðir í byggingu sem er í eigu lögaðila. Við erum ekki að ræða íbúðir sem iðnaðarmenn hafa verið að smíða í Grindavík sem eru hálfkláraðar,

Þannig að það eru hópar þarna sem falla á milli skips og bryggju. Mig langar aðeins að fara yfir það sem mér sýnist að sé ekki í þessu frumvarpi. Maður veltir fyrir sér fólki sem dvelur á hjúkrunarrýmum. Í hvaða stöðu er það? Það hefur ekki getað dvalið heima hjá sér kannski um langa hríð. Hér hefur líka verið nefnt fólk sem á húsnæði en leigir til fjölskyldumeðlima. Það eru líka hópar sem hafa keypt hús til að leigja á almennum markaði og hér hefur líka verið nefnt fólk, fullorðið fólk, sem hefur sett sparnað í að kaupa fasteign, kannski lífeyrissjóðinn sinn að mestu leyti, séreignarsjóðinn sinn, hefur safnað sér séreignarsjóði með því að eiga kannski aukaeign. Við getum nefnt fólk sem rekur gistiheimili og býr kannski á sama stað. Síðan eru það leigufélögin sem eiga húsnæði í Grindavík og við getum alveg verið viss um að leigufélög sem tapa fjármunum á eignum upp í Grindavík munu afla þess fjármagns einhvers staðar annars staðar. Það þýðir bara hækkun á verði einhvers annars staðar. Mig langar líka að nefna sérstaklega félög sem reka húsnæði í Grindavík á félagslegum grunni og þau eru nokkur.

það á ekki að bæta þær eignir sem Bjarg á í Grindavík. Við getum nefnt Búseta sem er í raun og veru félagslegt félag, það á reyndar að horfa til þess að reyna að greiða út búseturéttinn sem viðkomandi einstaklingar hafa lagt inn en það á ekki að greiða það sem félögin sjálf eiga. Þarna erum við að tala um Búseta og við erum að tala um Búmenn. Við erum líka að tala um Brynju sem er félag sem er að byggja fyrir fatlaða einstaklinga. Brynja hefur ekki mikið umleikis en við vitum auðvitað að félagið þjónar þeim hópi sem hvað verst stendur í samfélaginu

Það kemur fram í greinargerðinni að það hafi 3.669 manns búið í Grindavík 1. janúar 2023 og um áramótin hafi verið þar 1.150 fullbúnar íbúðir og um 90 ófullkomnar.

að við skoðum þetta og reynum að fækka eins mikið þeim tilfellum og kostur er. Þegar við erum að leggja út í aðgerð sem er svona kostnaðarsöm eins og þessi aðgerð þá skiptir litlu hvort við bætum við einhverjum milljörðum til viðbótar í mínum huga. Mér finnst það bara skrýtið ef við erum að bjarga fólki á bát og við ætlum að segja: Það eru fimm í bátnum en við ætlum að bjarga fjórum en skilja einn eftir.

Það má líka benda á að í þessum umsögnum lýsti fólk þeirri skoðun sinni að þetta væri allt of skammur fyrirvari. Vissulega þurfum við að vinna hratt, það er nauðsynlegt fyrir okkur að vinna hratt. En það er líka nauðsynlegt fyrir okkur að vanda okkur af því að við viljum — ég skynja góðan vilja allra til að gera eins vel og hægt er. En við verðum að vanda okkur í þessu því að þetta er svo mikilvægt mál. Það skiptir svo miklu máli fyrir alla þá sem búa í Grindavík að við stöndum okkur í þessu, ætlum ekki að vera í einhverju fúski við þetta.

eftir að þessu máli hefur verið vísað til efnahags- og viðskiptanefndar, að nefndin leggist vel yfir þetta og vandi til verka og við fáum kannski frumvarp til baka sem verður þess eðlis að við fækkum þeim sem falla utan þessa frumvarps.

ná að losa einn af stóru áhættuþáttunum sem komið hafa yfir heimilin í Grindavík á þessum miklu náttúruhamfaratímum. Það er mjög mikilvægt að þetta mál sé komið fram og að okkur takist vel að leysa úr því hratt og örugglega af því að nú eru margir að bíða og margt komið af stað á grundvelli áforma um þetta frumvarp þannig að það skiptir miklu máli. Ég vil byrja á að segja að almennt er ég mjög sáttur við hvernig þetta mál hefur verið unnið og hvernig það hefur þróast og hvernig það kemur fram. Það er almennt en samt mjög afmörkuð markmið í því að tryggja uppkaup á íbúðarhúsnæði til heimilishalds einstaklinga. einstaklinga. Þegar verkefnin eru svona mörg og áskoranirnar margar og stórar skiptir miklu máli að afmarka sig svo að maður sé ekki reyna að leysa öll vandamál í einu máli og tefja það og

Ég held að það hafi tekist ágætlega. En svo eru líka mörg atriði sem tengjast þessu sem mun kannski ekki þurfa að leysa í frumvarpinu, er jafnvel hægt að leysa í samráði við bankana og lánastofnanir eins og um veðflutning og annað slíkt, það verður vonandi hægt að gera eitthvað varðandi skilyrði um greiðslumat og annað. Kannski þurfum við að skoða það án þess að mál komi hér inn. Og svo er ekkert útilokað að við þurfum að ræða í framhaldinu ef það eru stórir hópar sem munu

Eins og kemur fram í frumvarpinu er eitt atriði þó sem við þurfum að útfæra í lögunum áður en við klárum þau héðan frá Alþingi, það varðar þá sem eiga svokallaðan búseturétt,

Auðvitað er margt sem maður hefði viljað að væri hægt að ganga lengra með og gera annað en þetta þarf að vera almennt og þetta þarf að vera skynsamlegt og það sem við gerum hér má ekki hafa almenn áhrif á vaxtastig í landinu. Það hjálpar ekki heldur íbúunum sem eru að fara inn á nýjan fasteignamarkað og annað slíkt þannig að við þurfum að hafa það allt saman í huga. Það er eitt sem mig langar sérstaklega að nefna hérna af því að það hefur verið mikið rætt um undanþáguna frá lögheimilisskráningunni,

Það er líka oft þannig að foreldrarnir skrá fyrst eign barnanna sinna á sig þar sem þau standast ekki greiðslumat og á meðan börnin eru að klára nám eða að vinna sér inn fyrir útborguninni og geta keypt húsið að fullu þá er það skráð á foreldrana þannig að það nýtir fyrstu kaupendaréttindin þegar þau kaup fara fram. Það er ýmislegt svona sem getur orsakað það að fjölskyldur eru skráðar fyrir tveimur heimilum. Þetta bið ég bara

sem við vonum að sem flestum takist á einhverjum tímapunkti, og endurreisa bæinn. En við þurfum líka bara að viðurkenna að þegar náttúran tekur völdin eins og hún hefur gert í Grindavík þá verður ekkert sanngjarnt. Það verður ekkert sanngjarnt í þessu. Sama hversu vel við munum útfæra þetta mál hér og ganga langt þá er þetta alltaf inngrip. Það mun enginn koma bættari út úr þessari stöðu. Það er vonum mikið álag og oft tekjutap, mikill kostnaður við alla flutninga og öll fasteignaviðskipti og allar ráðstafanir á meðan þú hefur ekki húsnæði, þarft að leigja og búa annars staðar og flytja aftur og aftur og breyta um umhverfi, fara inn í nýtt skólaumhverfi, nýtt tómstundaumhverfi og jafnvel nýja atvinnu og annað slíkt. Það er margt í gangi þannig að það verður seint hægt að horfa á þetta sem einu lausnina við þessu

sem er kannski að það sé komið fram við það hjá lánastofnunum eins og fyrstu íbúðarkaupendur, jafnvel hvort fólk geti fengið að njóta einhverra kjara sem fyrstu íbúðarkaupendur. Við þurfum bara að taka þá umræðu sér ef sú staða kemur upp,

Þetta eru svona spor sem held ég að ekkert okkar geti sett sig beinlínis í nema hafa upplifað slíkt. Sá sem hér talaði á undan mér er einmitt einn af þeim fáu í þinginu sem beinlínis varð fyrir þessu og fleiri hér, fyrrum félagar, sem maður hefur fylgst með takast á við þetta áfall sem við erum í rauninni að fjalla um að hluta, þ.e. hvernig við ætlum að bregðast við þessum afleiðingum af því að heilt samfélag er í rauninni bara hliðarsett sökum ástandsins.

Það skiptir máli að við áttum okkur á því að það verður aldrei hægt að gera svo öllum líki. Þetta er bara þess eðlis að það er ekki fræðilegur möguleiki að gera heilu bæjarfélagi eða koma til móts við allt það sem þar er undir. Ég vil líka þakka ráðherra fyrir að bregðast þó þetta hratt við og sérfræðingum í ráðuneytinu sem við unnum með, þessi þingmannahópur, og þessar vangaveltur og þetta opna samtal sem átti sér stað skiptir máli. Það virkaði ágætlega þar sem fólk gat opnað sig og fengið svör við spurningum tiltölulega hratt af því að eins og hér kemur fram þá er þetta ekkert einfalt. Það var verið að tala um að fólk væri orðið óþreyjufullt sem ég skil svo sannarlega vel þegar

um. Það verður að segja það samt, og ég tek undir með ráðherra þegar hún talar um styrk og baráttuþrek Grindvíkinga af því að þetta, að horfa á eftir samfélaginu sínu

land. Sumir eru búnir að koma sér fyrir, aðrir ekki. Þetta er allt saman mjög skrýtið og þegar maður er að hlusta, ekki síst á börnin sem maður hefur verið að tala við, þá finnur maður það einhvern veginn hvað þetta er mikilvægt. Þarna er auðvitað líka, eins og við þekkjum, mikið íþróttalíf og annað slíkt sem skiptir máli. Það er heldur ekkert hægt að horfa fram hjá því þegar við erum að fjalla um þetta, af því að sagan er rakin ágætlega í þessu frumvarpi, að minnast á viðbragðsaðila og almannavarnir og þessa iðnaðarmenn sem hafa verið á svæðinu að vinna algert þrekvirki algert þrekvirki við að takast á við þær afleiðingar sem hafa orðið, ekki síst síðustu vikuna þegar heita vatnið fór af. af. Fyrir það ber að þakka því að það er ekkert einfalt að standa í slíku á svona svæði eins og þarna. Hér hefur ansi margt verið rætt og kannski

samtöl um yfirfærslu lána ef þeir eru komnir með eignir sem þeir hyggjast reyna að kaupa. Við ræddum í nefndinni stöðu fyrstu kaupenda, fólks sem var nýbúið að kaupa, í hvaða stöðu það væri núna í ljósi þess sem því fylgir þegar maður er að kaupa fyrstu eign, að geta gert það í rauninni aftur á sömu forsendum. Það getur skipt gríðarlega miklu máli því að þau eru kannski í enn verri stöðu en margur annar. Eins það fólk sem er að byggja og var jafnvel ekki flutt inn eða var ekki búið að fá afhent en var búið að kaupa. Það er margt í þessu og ég tek undir það með þingmanninum um þetta matskennda skilyrði um lögheimili að það þarf að horfa dálítið til þessara einstöku atriða sem

einhvern búseturétt, búinn að vera þar jafnvel í einhver tiltekin ár, og það þarf að finna út úr því. Kannski verður það hægt á milli umræðna, kannski þarf að gera það í sérstöku máli.

eins og við höfum verið að fjalla um mörg önnur mál hér þá er þetta ekki einhver endapunktur. Við vitum ekkert hvernig þessum málum lýkur og þess vegna getum við ekki einhvern veginn sagt að þetta sé lokaverkefnið í þessu. í þessu. Eins og kemur hérna fram varðandi hversu margar íbúðir voru hér undir og hversu margar íbúðir ríkissjóður telur að þetta frumvarp nái til það lunginn úr þessu sem um er að ræða. En eins og hér hefur komið fram þá skiptir máli að horfa á hitt. Það er líka mikilvægt að hafa það í huga, þó að það sé kannski kalt að segja, að auðvitað þarf líka að bregðast við því hvaða áhrif þessi mikla tilfærsla fjármuna úr ríkissjóði hefur í rauninni á vexti og verðbólgu. Það er stórt verkefni sem hér er verið að reyna að mæta. Ég er ánægð með hvernig hugsunin er í fjármögnuninni. Ég held að það skipti máli hvað þetta varðar sérstaklega og því að það kemur náttúrlega öllum vel, líka fyrir þá sem þurfa svo að endurfjármagna og kaupa sér nýtt húsnæði eða annað slíkt. Þetta skiptir okkur öll máli. Þess vegna þarf að hafa þessar aukaverkanir sem þetta óhjákvæmilega hefur í för með sér til hliðsjónar. Við erum svo með annað mál hér til umfjöllunar sem varðar Airbnb sem á að auka framboð á húsnæði, sem skiptir líka máli í þessu samhengi á þröngum markaði í húsnæðismálum og sérstaklega á höfuðborgarsvæðinu. Það verður auðvitað að mörgu að huga þegar fjallað verður um þetta mál. Það eru nú fjórir af níu nefndarmönnum í efnahags- og viðskiptanefnd sem sátu í þessum þingmannahópi og fóru í gegnum þetta samtal allt saman sem ég held að komi sér vel þegar farið verður að vinna málið inni í nefndinni. Flestir þeirra hafa tengingu við Suðurnesin sem ég held að sé gott. Það hjálpar líka til að vera með fólkið nær sér og þekkja aðstæður og annað slíkt þegar kemur að því að vinna áfram með þetta. hérna, hversu vel okkur hefur tekist á stuttum tíma að ná utan um þetta þrátt fyrir

og vita hvort það er eitthvað sem við getum mætt án þess að raska hér upplegginu sem er undir í þessu tiltekna frumvarpi.

Hvernig fer þetta fram? Verður tekið á þessu? Verður þetta svona? Dett ég á milli? Þetta eru margar spurningar og ein af þeim spurningum sem mér fannst svolítið frábær var:

og gera allar viðbætur á henni því að hans hugsun var sú að hann ætlaði að koma til baka. Það er fullt af fólki sem ætlar sér að koma til baka. Við verðum að taka tillit til þess, hvort sem fólk vill eiga 2,5%, 5% eða hvað, við verðum að gefa því tækifæri ef fólk vill þetta.

Frú forseti. Ég fagna því að þetta frumvarp sé fram komið. Það er gríðarlega mikilvægt og auðvitað bara eitt skref í viðbót til að reyna að koma til móts við stöðu Grindvíkinga en er klárlega það stærsta hingað til, leyfi ég mér að segja. Það er fagnaðarefni að það skuli vera þverpólitísk samstaða og vinna sem býr að baki þessum frumvarpsdrögum sem nú fara inn í efnahags- og viðskiptanefnd. Ég hef sagt það hér í ræðustóli Alþingis að staðan í Grindavík og á Suðurnesjum er samfélagsleg, hún er fjárhagsleg, en hún er líka bundin því að gríðarleg óvissa ríkir á svæðinu. Forsætisráðherra nefndi það í umræðu hér í

Það er mikil ábyrgð fólgin í því fyrir Alþingi og stjórnvöld að taka þétt utan um Grindvíkinga, líka að huga að þeim þáttum sem snúa að vörnum gegn náttúruvá. Við erum komin með frumvarp sem snýr að því að reyna eftir fremsta megni að koma til móts við sem flesta íbúa í Grindavík.

Það hefur verið ánægjulegt að sjá þá sem hafa fagnað þessu frumvarpi en ég skil mjög vel alla þá sem hafa áhyggjur. Því var mjög brýnt að fá málið inn í samráðsgátt og við munum taka og við höfum tekið nú þegar til greina þær athugasemdir sem þar hafa borist. Á vegum efnahags- og viðskiptanefndar verður einnig tækifæri til þess að koma með umsagnir og við munum fá helstu aðila til okkar til að reifa málið, enda er markmiðið að það verði eins vel úr garði gert og mögulegt er. er. Heimilið okkar er yfirleitt stærsta og veigamesta fjárfesting fjölskyldunnar og aleigan okkar í mjög mörgum tilfellum. Það að koma til móts við Grindvíkinga og gefa þeim færi á því að hefja nýtt líf annars staðar, vonandi tímabundið ef náttúran leyfir, er gríðarlega stórt skref í rétta átt. En það hefur verið reifað hér í umræðunni að við þurfum að huga að eins mörgum íbúum og við getum. Það hefur verið nefnt hér að þeir einstaklingar sem eiga búseturétt í íbúðarhúsnæði í Grindavík

Hvort það gerist innan þessa frumvarps eða í sérfrumvarpi á eftir að koma í ljós en ég skil þær áhyggjur og við munum reyna eftir fremsta megni að skoða hvernig er hægt að koma til móts við þá einstaklinga. Það er rétt að hér er ekki verið að leggja fram frumvarp sem kemur til móts við lögaðila. Við höfum á undanförnum vikum og um langt skeið verið að leggja áherslu á fjölbreytt úrræði fyrir Grindvíkinga og reyna að koma til móts við samfélagið þar. Rekstrarstuðningur við fyrirtæki er einn partur af því

þá erum við líka að upplifa alls kyns breytingar á þeirri vegferð. Við erum að stíga hér stórt skref, hið veigameira á eftir að koma í ljós, hvernig við glímum við náttúruna og komum til móts við hana eftir því hvernig hún hegðar sér. Það gefur augaleið að það er mín von að við endurbyggjum Grindavík og fólk geti flutt aftur heim til sín. Mér finnst að við eigum aldrei að missa sjónar á því markmiði. Þetta er gríðarleg áskorun og það er flókið að útbúa frumvarp sem þetta. Þá skiptir máli að samvinnan sé góð þvert á flokka, upplýsingagjöfin sé góð og við veitum þeim sem frumvarpið snýr að góðan aðgang að upplýsingum og tækifæri til að koma sínum sjónarmiðum á framfæri í þeirri vinnu. Styrkur íslensks samfélags er mikill. Við stöndum í stormi eins og staðan er núna hvað snýr að náttúruvá á Reykjanesskaga en ég er þess fullviss að við munum vinna vel úr þeirri stöðu sem blasir við okkur. Við komum til með að klára þetta frumvarp hér fljótt og vel en vegferðinni er ekki lokið. Við munum halda áfram í okkar vinnu hér á þingi og reyna eftir fremsta megni að mæta öllum áskorunum sem fram undan eru. Ég vil sérstaklega ljúka máli mínu á að þakka bæjarfulltrúum í Grindavík og öllu því góða starfsfólki sem vinnur hjá sveitarfélaginu. Ég er þess fullviss að þau eru eftir fremsta megni að mæta öllum þeim röddum sem eru í Grindavík og hafa komið m.a. á öllum stigum upplýsingum til mín sem þingmanns kjördæmisins og stjórnvalda um sínar áherslur. Við munum án efa fá þau til skrafs og ráðagerða í nefndinni þegar frumvarpið verður komið þangað en ég vil líka bara þakka þeim sérstaklega fyrir og öllum þeim Grindvíkingum sem hafa nú þegar lagt inn umsagnir um málið og vænti þess að okkur takist að koma til móts við sem allra flesta í Grindavík hvað það varðar. Frú forseti. Í þessum samráðshópi sitja einmitt þingmenn kjördæmisins og þeir sitja líka í efnahags- og viðskiptanefnd. Eins og hér hefur komið fram þá höfum við verið vakin og sofin yfir því að reyna að koma til móts við þá stöðu sem við erum búin að vera að ganga í gegnum á Suðurnesjum og í Grindavík. Allur þingheimur hefur verið einhuga um það að vinna hratt og vel að málefnum Grindvíkinga. 63 þingmenn hafa hér verið á grænu í öllum þeim málum sem þegar hafa komið fram og hafa verið kláruð. Ég er þess fullviss að sú samvinna í þeirri vegferð mun halda áfram og við munum gera allt sem í okkar valdi stendur til að tryggja það að við léttum eins og mögulegt er áhyggjum af Grindvíkingum á þessum erfiða tíma.

að gefa okkur þann tón hér í þinginu að standa saman að þessu verkefni sem er ærið og svakalegt. Þetta eru þung spor fyrir okkur, hvern einasta þingmann hér inni, að þurfa að standa í þessum sporum og þurfa að taka þessa ákvörðun. Hún mun auðvitað alltaf vera að einhverju leyti umdeild en þetta er niðurstaða sem hér hefur verið fengin í þinginu og mér finnst vinnan á bak við hana algerlega til fyrirmyndar. Ég þekki þessi skref og hugur minn er hjá Grindvíkingum. Það búa margir við þröngan kost, eins og hér hefur komið fram. Það er verkefni bæði þings og okkar allra sem vinnum að þessu og hjálparaðila að koma þeim til hjálpar sem búa við skert húsnæði

þurfa þeir sem stjórna atvinnulífinu þar að hafa aðgang að fyrirtækjunum. Það mun taka einhvern tíma og það er áhætta í því fólgin að koma atvinnufyrirtækjunum í gang en það er lífsneisti Grindvíkinga að þau komist af stað aftur. Ég segi bara við Grindvíkinga: Ég vona að framtíðin muni gefa okkur það að við komumst allir aftur heim í okkar eigin heimahöfn. Ég segi: Takk fyrir okkur. Takk fyrir samstöðuna. Áfram Grindavík.

Friðriksson kom inn á er það marglaga og stórt í sniðum. Það einskorðast ekki við þetta frumvarp sem við ræðum hér, sem er þó það stærsta hingað til. Það er samfélagslegt fyrst og fremst fyrir grindvískt samfélag en líka fyrir okkur sem samfélag. Það er efnahagslegt og við verðum að

Ég hef séð það mjög skýrt í þessari vinnu að það skiptir gríðarlegu máli. Útfærslan hefði getað verið önnur með sömu niðurstöðu fyrir Grindvíkinga, ekki endilega betri en þó með mun töluvert neikvæðari áhrifum til að mynda á ríkissjóð eða töluvert neikvæðari áhrifum á það verkefni okkar að ná niður verðbólgu og vöxtum. Þannig að það skiptir máli að huga að þessum þríþættu markmiðum sem við höfum haft að leiðarljósi. Við höfum lagt á það áherslu að gera þetta eins skynsamlega og kostur er og eins sanngjarnt og kostur er og huga sérstaklega að jafnræði aðila. Þegar ég segi að við horfum til þess að gera þetta eins sanngjarnt og kostur er þá er það ekki yfirlýsing um að þessi staða sé sanngjörn. Hún er einfaldlega mjög ósanngjörn fyrir fólkið í Grindavík, þ.e. sú staða sem upp er komin, að þurfa að flýja heimili sín, geta ekki verið þar, mega ekki vera þar og vita ekkert hvort og þá hvenær hægt er að snúa til baka. Það er gríðarlega ósanngjörn staða og erfið og fólk hefur orðið fyrir tjóni. Það hefur orðið fyrir fjárhagslegu tjóni, tilfinningalegu tjóni og ég ætla ekki að láta eins og allt það tjón sé hægt að bæta. Það er einfaldlega ekki hægt að bæta allt það tjón sem fólk hefur orðið fyrir. En það sem við erum að gera hér, að ná utan um það verkefni að gera fjölskyldum kleift að koma sér sér varanlega eða a.m.k. til millilangs eða lengri tíma þaki yfir höfuðið og búa sér til nýjan griðastað á nýjum stað, þar sem hver fjölskylda þarf að eiga sína friðhelgi, er markmiðið með þessu frumvarpi.

sér nýtt heimili sem það leigir eða, ef það hefur áhuga eða tök eða getu til, að kaupa þegar þar að kemur. Við erum ekki með þessu frumvarpi að kaupa eignir lögaðila og undir það falla þá þeir lögaðilar sem eru í atvinnurekstri við að leigja fólki

hvernig eigi að mæta. Nú erum við með hér í þinginu frumvarp um tekjufallsstyrki þar sem við bætum það tekjufall sem fyrirtæki hafa orðið fyrir, upp að vissu marki, upp að ákveðnum starfsmannafjölda, veitum fyrirtækjum súrefni. Verkefnið núna er að finna út úr því hvað er raunhæft og gerlegt fyrir ákveðinn atvinnurekstur sem getur verið áfram í Grindavík þótt fólk búi ekki þar, því það er auðvitað misjafnt eftir því hver atvinnureksturinn er. Það er verkefni sem við erum í og ég veit að atvinnurekendur eru óþreyjufullir og vilja fá fyrirsjáanleika og eitthvert frekara plan og skýr svör. En þetta sem við erum að fjalla um hér snýst um íbúðir í eigu einstaklinga. Svo er auðvitað hluti fólks sem bjó í Grindavík, og hluti þess þá sem leigjendur, sem hefur farið til síns heimalands eftir allt sem gengið hefur á.

og kanna hvort nefndin eða þingið vilji gera einhverjar breytingar á því en það er mikilvægt að halda í þessi meginmarkmið og þau leiðarljós sem við höfum haft í allri þessari vinnu. Hér var aðeins komið inn á búseturétt. Við tókum ákvörðun um það í ljósi tímans, og fólk bíður eftir því að þetta frumvarp verði samþykkt sem lög þannig að það geti tekið ákvarðanir út frá því, að leysa það í sameiningu, þ.e. nefndin fái það hlutverk að

þær voru ekki 316 útgáfur af umsögnum. Þetta voru ákveðin atriði sem helst var fjallað um og er reifað vel í 5. kafla greinargerðar með frumvarpinu, í samráðskaflanum, eðli þeirra umsagna og svo með hvaða hætti er brugðist við þeim. Stundum er það til þess að lýsa betur eða fylla inn í skýringar eða taka af vafa eða túlka nánar. Í öðrum tilfellum erum við að bregðast við þeim með því að breyta frumvarpinu og færa það inn en í öðrum tilfellum erum við að skýra betur út hvers vegna sú leið var ekki farin. Mér finnst skipta máli að við hugsum líka til þess, við sem hér erum með lýðræðislegt umboð frá þjóðinni og með löggjafarvald og berum ábyrgð, að huga að því sem gæti gerst í framhaldinu. Hér er um að ræða aðgerð sem við höfum aldrei farið í áður. Vísindamenn segja okkur að við séum komin inn í tímabil sem líklega eða mögulega mun vara mjög lengi og við vitum ekki ekki í hvaða röð náttúran vaknar og lætur til sín taka yfir landið. Þá þurfum við að búa okkur undir að það kunni að verða fleiri áföll, mögulega minni og mögulega stærri. Þess vegna er þetta ákveðin prófraun, prófsteinn á það að okkur farnist að ramma þetta inn með sem skynsamlegustum hætti þannig að það standist alla skoðun, bæði aftur í tímann gagnvart öðrum þeim sem hafa orðið fyrir áfalli, þótt ólíkt sé, en líka fram í tímann, vegna þess að við verðum að hafa burði og getu til að bregðast við slíkum áföllum ef þau verða. Framtíðin er mjög óljós í þeim efnum og okkur ber skylda til að vanda mjög til verka og búa okkur undir þá óvissu í framtíðinni. Að lokum vona ég að sem flest geti nýtt sér það sem felst í þessu frumvarpi. Ég veit að fólk er í mjög misjafnri stöðu, líkt og það var áður en þessir atburðir hófust. Fólk er misjafnlega sett sett fjárhagslega. Fólk er búið að vera misjafnlega lengi á fasteignamarkaði. Fólk skuldar mjög mismikið. Sumir hafa getað haldið atvinnu áfram í gegnum þennan tíma, aðrir ekki, þannig að það er ekki bara fjárhagsleg óvissa og áföll í kringum fasteign heldur getur það líka átt við störf. Ég Ég veit að það er enginn hér inni sem lætur eins og allir íbúar í Grindavík séu í sömu stöðu eða að þetta frumvarp leysi öll þeirra mál. Við verðum einfaldlega að vera

Allt það tjón verður einfaldlega ekki allt bætt. En markmiðin eru skýr, þau skipta máli og ég veit að þessi svör sem hér er að finna eru mikill léttir fyrir stóran hóp fólks. Rétt í lokin vil ég aftur þakka samráðsnefndinni með fulltrúum allra flokka.

flýta fyrir þinglegri meðferð hér. Það vill þannig til að stór hluti þeirrar nefndar situr í efnahags- og viðskiptanefnd, ekki af því að þau eru flest þingmenn Suðurkjördæmis en þannig er það bara. Það mun líka gagnast.

sömuleiðis þakka þeim ráðgjöfum sem aðstoðuðu okkur, sérstaklega varðandi útfærslu og samskipti við fjármálastofnanir.

Ég leyfi mér líka að þakka bönkunum fyrir þeirra lausnamiðuðu nálgun í þessu verkefni sem mér finnst sýna að þetta er verkefni sem við þurfum öll að koma að. Við erum hér að taka ákvörðun um að 99% þjóðarinnar ætli að standa með eina prósentinu sem verður fyrir áfalli og ég vona að lífeyrissjóðir landsins, sem eru lánveitendur á þessu svæði, sjái sér fært að taka þátt í þessari heildarlausn líka.

mér finnst mikill bragur á því vegna þess að verkefnið er einfaldlega þess eðlis að það skiptir máli fyrir heildarútkomu og áferð á málinu að við gerum það þannig, því að þetta, eins og ég segi, er verkefni sem við höfum ekki áður staðið frammi fyrir. Það þarf að standast skoðun. Það þarf að mæta þessum þörfum og þessum markmiðum sem við settum okkur.